З мотивів чого, Ірина Володимирівна?

шириться заява однієї з депутаток Верховної Ради України, в якій є расизм. Ми засуджуємо будь-які прояви расизму у Верховній Раді України, ксенофобії, Ми хочемо висловити свою солідарність з нашим колегою Жаном Беленюком: Je suis Жан Беленюк, Nous sommes Жан Беленюк. І ми вимагаємо засудити будь-які расистські висловлювання у Верховній Раді України і розглянути це питання на регламентному комітеті Верховної Ради України. Дякую. Я думаю, що я дам репліку, але, якщо ви не заперечуєте, дві хвилини Жану Венсановичу Беленюку.

Але я думаю, що наша країна все ж таки толерантна до расизму країна, і тут проблем ніяких не повинно бути. Що стосується Лізи Богуцької, у мене з нею теплі, добрі відносини, і той допис, який вона зробила, я впевнений на сто відсотків, був без якихось задніх мислей, ось. Тому всім дякую. І хочу сказати, що в цьому парламенті расизм не пройде. Дякую дуже. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, до вашого розгляду запропоновано проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України (реєстраційний номер 1042-1). Слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановна президія! Шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону (реєстраційний номер 1042-1), який був прийнятий за основу 13 вересня. Це невеликий за обсягом законопроект він передбачає доповнення Регламенту лише однією статтею, статтею 19 зі значком 1. Яка передбачить, що на початку чергової сесії, яка починається першого вівторка лютого затверджується план законопроектної роботи, узгоджений Погоджувальною радою. Відповідно профільні комітети до 31 грудня року, що передує поточному, подають пропозиції щодо питань, які на їхню думку, потребують питань законодавчого врегулювання, з урахуванням програм діяльності орієнтовного плану законопроектних робіт Кабінету Міністрів і програми діяльності уряду. Враховуючи, що обсяг законопроекту невеликий, надійшло всього 23 пропозиції, переважна більшість з яких врахована, через це комітет прийняв рішення і просить парламент прийняти цей закон в другому читанні і в цілому. Дякую. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду правок. Прохання не розходитися народних депутатів, правок тут небагато. Я думаю, що ми швидко по них пройдемо. Менше 10 правок. Шановні колеги! Королевська Наталія Юріївна є в залі? Немає. Шпенов. Пузійчук. Власенко. Пузійчук. Все. Всі правки. Авторів правок немає. Тому, шановні колеги, прошу підготуватись до голосування. Шановні колеги, тільки що виступали з мотивів. Колеги, ну, у вас… Колеги, у вас раніше не було з мотивів, ну, давайте не будемо. Прошу підготуватись до голосування. Номер правки, Князевич?

Колеги, готові голосувати? Шановні колеги, прошу підготуватися до голосування. Включіть Геращенко мікрофон. Будь ласка, Ірина Володимирівна Геращенко, з мотивів. Дякую, шановні колеги. Ви знаєте, наша фракція підготувала низку поправок до цього законопроекту, певна з них частина врахована, інші – ні, але ми маємо висловити позицію в цілому "Європейської солідарності" щодо законопроектів, що стосуються змін до Регламенту. І вони наступні. Ми вважаємо, що це має бути комплексний законопроект, а не такий, як, знаєте, зараз мозаїка, мозаїчний. І друге. Ми закликаємо Голову Верховної Ради першим законопроектом, який має бути поставлено щодо змін до Регламенту, поставити зміни до Регламенту, які будуть вимагати обов'язкової експертизи всіх законопроектів на відповідність праву ЄС для того, щоб ми могли наші закони приймати відразу такими, що відповідають праву ЄС. До цього наша фракція буде утримуватися від будь-яких… при голосуванні за законопроекти, що стосується такої хаотичної зміни Регламенту. Дякую.

Погоджуємося з попередніми колегами, що важливо, щоб ми завжди системно підходили до реформування законопроекту про Регламент. Нам потрібно системно підійти, оскільки досить багато вже внесено пропозицій фракцій різних і депутатів щодо змін до Регламенту. Все це потрібно, як говорив перший перший заступник, все це систематизувати і подати одним законопроектом, щоб ми бачили комплексну картину. Бо іншим законом ми починаємо 116 статтю регулювати, попередніми законами, щось інше. Тому важливо системно підійти. Цей законопроект ми підтримуємо, і я радий, що нарешті комітети зможуть, скажімо, наприкінці поточного року відповідно до календарного плану подавати до Верховної Ради письмовий звіт про виконання безпосередньо плану законопроектної роботи. Це нормальна практика. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, готові голосувати. Якщо так, то ставлю на голосування питання про прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України (реєстраційний номер 1042-1). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Проти – 1, утримались 49. Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга народу" - 222, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 10, "За майбутнє" – 9, "Голос" – 0, позафракційні – 3. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропоновано до розгляду проект Закону про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання (реєстраційний номер 1039-2). Доповідає голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко Сергій Віталійович. Колеги, тут дуже небагато правок, прошу не розходитись, вірніше, їх немає, одна. Шановна президія, шановні народні депутати, дійсно, із тих 13 пропозицій, які надійшли до законопроекту 1039-2, враховані або частково враховані всі за винятком однієї. Ви дуже добре пам'ятаєте, що коли розглядали і первинний проект 1039, і два альтернативних, ми враховували висновки Головного науково-експертного управління, де фактично червоною лінією проходить, що стаття 116 Регламенту нині не є ідеальною і треба надавати якісь можливості головному комітету вносити певні зміни до тексту, який не був предметом в першому читанні. Але водночас ми розуміємо, що не можна відкривати скриньку Пандори або випускати джина із пляшки, не можна давати головному комітету необмежені можливості. спільно і членами комітету в тому числі були запропоновані пропозиції, які були підтримані, та той варіант редакції статті 116, який є, він був дуже широко підтриманий активно членами комітету. Тому, шановні народні депутати, просимо підтримати цей законопроект в другому читанні та в цілому. Дякую. Дякую, Сергій Віталійович. Я пропоную перейти до правок. Правка номер 11, народний депутат Івченко. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон і після цього переходимо до голосування. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я би за цей закон не голосував. Чому? Вчора ви прийняли закон, де ви скасували перелік об'єктів, які заборонені для приватизації. Фактично стаття 116 говорить, що ви не можете вносити зміни в інші закони. Вчора ви внесли і в один закон, і ще в декілька інших законів, безпосередньо порушуючи норму Регламенту. Що сьогодні ви пропонуєте? Пропонуєте узаконити ці всі норми, коли ви з порушенням в 116 статтю Регламенту вносите зміни, узаконити через більшість в комітеті, які можуть визначати винятковість надання пропозицій, скажімо, у структурні підрозділи закону. Так ось, я вам хочу сказати, Земельний кодекс, там 10 розділів – це структурні підрозділі, 37 глав – це структурні підрозділи, і 230 статей.

В вашому контексті ви будете узаконювати безпосередньо це через рішення комітету. Я не думаю, що це дасть вам можливість ефективно працювати, оскільки ви вже почали порушувати цю статтю і вносити зміни в інші закони. А, з іншої сторони, я пропоную взагалі відхилити даний законопроект і… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сергій Віталійович. до тих структурних частин, що не були предметом розгляду в першому читанні, якщо про необхідність їх внесення було сказано, зазначено у висновках цього головного комітету та/або експертного підрозділу Апарату Верховної Ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту в першому читанні. І пропозиції, і поправки повинні відповідати предмету правового регулювання. На наше переконання, це ті чіткі критерії, якими повинен керуватися головний комітет в період між першим і другим читанням. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ні. Сюмар Вікторія Петрівна. Мені дуже сподобалася фраза про те, що стаття не є ідеальною. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію логіку: ідеальні, неідеальні. Ця стаття або є, або її нема. Ви пропонуєте її забрати, наслідки цього. Ви знаєте, у нас на комітет, я, на жаль, змушена про це говорити, прийшов представник Кабінету Міністрів України і намагався в законопроект про НАЗК додати правку, яка стосувалася змін до Закону про держслужбу. Розуміючи, що це непрофільний комітет і розуміючи, що це не є предметом відання комітету, і при цьому, що там була до зовсім іншої статті правка в частині НАЗК про державну службу. Коли ми зараз скасуємо 116 статтю, то це просто-напросто стане нормою, вам на любих комітетах будуть сунути до другого читання таке, що, даруйте мені, "впихнуть невпихуемое" покажется детским садом. Дякую. По-перше, шановні народні депутати, ніхто не збирається скасовувати або навіть визнавати нечинною 116 статтю, вона пропонується в іншій редакції. Коли я говорив про неідеальність 116 статті, я сказав, що у висновках Головного експертного управління до всіх законопроектів: 1039, 1039-1 і 1039-2 - вони виходили з того, що стаття 116 потребує модифікації і надання все-таки певних можливостей головному комітету вносити зміни в ті частини, які не були предметом в першому розгляді. Це не є таємницею, можна самостійно ознайомитися з висновками Головного науково-експертного управління. Дякую. Немає більше бажаючих виступити? Я прошу підготуватись до голосування. Шановні колеги, запросіть, будь ласка, народних депутатів до зали.

проект Закону про внесення змін до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, що готується до другого читання (реєстраційний номер 1039-2). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-229 Проти – 24, утримались – 50. Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга народу" – 223, "Опозиційна платформа – За життя" – 1, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 2, "За майбутнє" – 1, "Голос" – 0, позафракційні – 2. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (реєстраційний номер 0896). Доповідає заступник голови комітету. Тиша в залі, будь ласка, колеги! Колеги, колеги, Заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Кравчук Євгенія Михайлівна. 16:26:57 КРАВЧУК Є.М. Доброго дня, колеги! Це перехідний законопроект. Його Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підготував до розгляду у другому читанні 30 вересня. До законопроекту 0896 надійшло 17 поправок, які всі враховані. Коротко по суті законопроекту. 26 квітня 2017 року набрав чинності Закон України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", яким було запроваджено поняття "кінокомісій". Водночас законом не було визначено ані правового статусу та порядку створення кінокомісій, ані їхнього функціоналу та компетенції. Ми хочемо усунути цю прогалину, широко відкривши двері для іноземних кінематографістів, які зніматимуть в Україні і залишатимуть гроші в Україні. Кінокомісії – це установи державної або комунальної форми власності. Вони допомагатимуть кінокомпаніям при отриманні погоджень на кінозйомки, надаватимуть різноманітні консультації, формуватимуть з цією метою бази даних про місцеві локації і кіновиробничі обслуговуючі підприємства про місцевих спеціалістів у галузі кінематографії і робитимуть промоцію України та її територій. Другий важливий аспект законопроекту – це визначення поняття та особливостей правового статусу державних кіностудій. Зокрема, якщо знайдеться інвестор і захоче приватизувати таку кіностудію, то він повинен мати чітку програму розвитку кіностудії, не зможе змінити профіль її діяльності, не зможе змінити цільового призначення належних кіностудій на праві власності чи користування земельних ділянок протягом 20 років. Комітет просить підтримати цей законопроект у другому читанні та в цілому. Він важливий для кінематографічної галузі. Дякую. Дякую. Шановні колеги, всі правки, які надійшли до цього законопроекту, були враховані комітетом. Тому прошу голів фракцій запросити народних депутатів України до зали. І, шановні колеги, тут ідуть три законопроекти, в яких є або одна, або зовсім вносити правки з голосу. Шановні колеги, ставлю на голосування питання про прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками Гончаренко включіть, будь ласка, мікрофон. Ви наступного разу тоді, коли закінчується і переходимо до голосування, ви тоді слідкуйте за тим, що відбувається в залі. Дякую. Дякую, шановний пане Голова Верховної Ради. Я хотів би звернути вашу увагу на наступне: цей закон насправді дуже добрий закон, в ньому все добре, крім одного пункту в кінці: про приватизацію Одеської кіностудії. Свого часу ще в минулому скликанні це питання розглядалося, я тоді звернув увагу колег, воно пішло на повторне друге читання. Була напрацьована поправка про те, що має бути не перепрофільоване це підприємство, збережена земля

Якимось дивним чином зараз в цьому законі земля залишилась, що землю треба зберегти, а слово "майно" загубилося. І я прошу вас за таких умов не голосувати, додати слово "про майно", захистити, щоб там було кіно, а не висотна забудова. Дякую. Я думаю, що, ну, можна було додати це в правках, але цього не відбулось чомусь. Колеги, переходимо до… Переходимо до голосування, шановні колеги. Позиція комітету. З голосу… Ні, почекайте, з голосу правок і пропозиції надходять в письмовій формі до комітету. Ні, під стенограму… Ні, при можливості і бажанні народного депутата, він повинен був подати правку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 Прошу підтримати та проголосувати. За-253 Проти – 10, утримались -28. Дякую. Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. По фракціям покажіть, будь ласка. Партія "Слуга народу" – 225, "Опозиційна платформа – За життя" - 0, "Європейська солідарність" - 1, "Батьківщина" – 7, "За майбутнє" - 10, "Голос" - 0, позафракційні – 10. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів (реєстраційний номер 0889). Доповідає голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирський Денис Анатолійович. Доброго дня, шановні колеги! Проект, який запропоновано вам сьогодні до розгляду, це перехідний проект з минулого скликання парламенту. Це щодо того, що, власне, більшість готова підтримувати позитивні зміни, які пропонувалися і пропонуються сьогодні іншими політичними силами. Власне, законопроект пропонує змінити статтю, викласти в новій редакції статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення номер 166 прим.1, яка, власне, називається і розширює перелік порушень вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Ми в комітеті дуже плідно її опрацювали, усім комітетом, власне, виклали цю статтю в новій редакції. До даного законопроекту немає зауважень Головного юридичного управління. Надійшло шість поправок, з яких п'ять комітет врахував, в тому числі редакційно, і одну лише визначився відхилити. Тому, колеги, я пропоную підтримати цей законопроект в другому читанні та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денисе Анатолійовичу! Переходимо до розгляду правок. Наскільки я пам'ятаю, їх там дуже-дуже небагато. Правка номер 5, Цимбалюк. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. І, колеги. Прошу підготуватись до голосування, більше правок нема. Фракція "Батьківщина", Цимбалюк. Я дякую авторам законопроекту. Насправді він потрібен для зменшення тиску на об'єкти господарювання. І зважаючи, що п'ять поправок моїх колег, в тому числі депутата Мамки, враховано, я вважаю, що мою поправку можна не ставити на голосування, тому що вона не змінить суттєво сам закон. Дякую. Дякую. Я так розумію, що не наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Дуже дякую. Железняк Ярослав Іванович з мотивів. Шановні колеги, я теж хотів подякувати авторам цього закону, він був розроблений ще в минулому скликанні, і особливо хотів би подякувати першому автору минулого скликання цього закону Оксані Продан, яка доклала дуже багато зусиль для того, щоб зібрати ці пропозиції, напрацювати разом разом з Міністерством економіки. І це, напевно, дуже гарний знак - те, що ми, не дивлячись на те, що вже нове скликання, дійшли до цього закону, його приймемо. Він насправді спрямований на те, щоб покращити бізнес-клімат в нашій країні. Ще раз дякую комітету і дякую авторам.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 Шановні колеги, готові голосувати? Прошу зайняти свої місця, прошу підтримати та проголосувати. За-303 Проти – 0, утримались – 3. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях,

133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян (реєстраційний номер 0893). Доповідає голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Медяник В'ячеслав Анатолійович. Доброго дня, шановний Голова, шановні народні депутати! Комітетом з питань правоохоронної діяльності підготовлено до другого читання проект Закону України про внесення змін до статті 133 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян. Цей Цей законопроект є перехідним з восьмого скликання, має на меті мінімізувати випадки безпідставної відмови водіїв транспортних засобів від передбаченого законом пільгового перевезення громадян. До законопроекту надійшло три пропозиції та поправки від народних депутатів України. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні та в цілому, як закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду правок, їх одна, ні, дві, вибачте. 1-а, Неклюдов. Наполягаєте? Не наполягає. І 2-а, Цимбалюк. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. І переходимо до голосування, прошу зайняти свої місця, народні депутати. 16:38:44 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, фракція "Батьківщина". Я також хочу подякувати авторам, що вони взяли на себе таку мужність: цей законопроект з попереднього скликання Верховної Ради, який майже рік лежав і не міг бути проголосований, все-таки винесений і з правками сьогодні ми будемо голосувати. підтримує такий законопроект, і ми вважаємо, що потрібно дати можливість все-таки захистити пільгові категорії перевізників. Інше питання, це вже більш до бюджету, щодо компенсації місцевим перевізникам з бюджетів, насамперед місцевих органів влади. Дякую. Будемо підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками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 Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-303 Проти – 0, утримались – 3. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях, будь ласка. Партія "Слуга народу" – 228, "Опозиційна платформа – За життя" -10, "Європейська солідарність" – 21, "Батьківщина" – 7, "За майбутнє" -11, "Голос" – 13, позафракційні – 13. Шановні колеги, дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, вам на розгляд надійшов Закону України "Про державне…" Це повторний розгляд з пропозиціями Президента України. Закон України "Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України" з пропозиціями Президента України від 03.09.2019 року (реєстраційний номер 0976) Слово… нам треба проголосувати 150 чи ні? Просто… Слово для доповіді надається представнику Президента України у Верховній Раді Стефанчуку Руслану Олексійовичу. Вельмишановний пане Голово, шановні колеги! Прийнятий парламентом 30 травня 2019 року Закон "Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації" не може бути підписаний Президентом України в запропонованій редакції, виходячи з такого. Перше. Законом, що надійшов на підпис, передбачається визначення засад функціонування та надання державної підтримки Пласту, а також визнання її як єдиної в Україні скаутської громадської організації. Водночас у нашій державі на сьогодні зареєстровано також низку інших скаутських організацій, що підтверджуються даними з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Пропонований законом підхід не лише передбачає створення переваг та привілеїв для функціонування та отримання державної підтримки однією громадською організацією, але і зумовлює ризик унеможливлення створення та подальшої діяльності інших організацій скаутського спрямування. Тобто у запропонованій редакції закон обмежує гарантоване Конституцією України право громадян на свободу об'єднання у громадські організації. Такий підхід не відповідає Основному Закону України, згідно положень якого насамперед суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах багатоманітності (частина перша статті 15 Конституції України), громадянам гарантовано право на свободу об'єднання у громадські організації (частина перша стаття 36 Конституції України), які є рівні перед законом (частина п'ята статті 36 Конституції України). При прийнятті нових законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав (частина третя статті 22 Конституції України). Себто слід наголосити, що за правовою позицією Конституційного Суду право на свободу об'єднання є одним з основних і фундаментальних політичних прав (рішення Конституційного Суду від 13 грудня 2001 року № 18-рп/2001 у справі про молодіжні організації). Крім того, положення закону щодо механізмів державної підтримки Пласту не узгоджується з частиною другою статті 95 Конституції України, згідно з якої видатки держави на загальносуспільні потреби визначаються виключно Законом про Державний бюджет, а також не враховують визначений статтею 7 Бюджетного кодексу України принцип самостійності бюджетної системи України, який забезпечує право органів державної влади, органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства визначати напрямки використання бюджетних коштів. Враховуючи наведене вище та беручи до уваги вагомий внесок українського пластового скаутського руху у здобуття і становлення української державної, а також громадянську освіту та націонал-патріотичне виховання дітей і молоді, Президент України пропонує доопрацювати закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку українського пластового скаутського руху. З огляду на зазначене прошу підтримати пропозиції Президента України та доопрацювати даний закон з урахуванням висловлених зауважень. Дякую за увагу. Дякую. Чи будуть запитання до доповідача? Включіть, будь ласка, Соломія Бобровська, вибачте, "Голос". Доброго дня! Шановні колеги, насправді Пласт – Національна скаутська організація, а не НСОУ, або інші якісь люди, які займаються скаутським руху, це організація з більш ніж стосемирічним досвідом виховання нас, вас, ваших дітей і людей, які боролися за визнання української держави, були вже понад 100 років. Мало того, в нас тут є міжфракційне об'єднання "Пласт" в Раді. Ми дуже дякуємо тим, хто нас підтримує. Ми дуже просимо і закликаємо і профільний комітет, і, зокрема, звертаємося до Президента познайомитися з нами, хто ж такі є пластуни, і все ж таки надати статус окремо від інших громадських організацій, які несуть на собі наповнення так званого скаутського руху, все ж таки окремого визнання Пласту національною скаутською організацією, яка боролася за незалежність і 100 років назад, і сьогодні в російсько-українській війні. Це унікальний досвід національного патріотичного і всебічного виховання молоді. І Богдан Гаврилишин, і Любомир Романків, і ряд інших людей – це яскраві представники, світочі української нації. Дякую. Тому просимо окремого визнання і закону саме про Пласт. Степан Бандера, Роман Шухевич. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Княжицький Микола Леонідович.

І я не зрозумів, де пропозиції Президента, що він пропонує, як саме допрацювати цей законопроект Президент пропонує. Формулювань немає. Можете пояснити, яким чином це робиться? Друге питання. Ви знаєте, що юридично Закон про Пласт вже схвалений Президентом. Зараз все, що відбувається, його підписання і оприлюднення, і ви знаєте чому. І Верховна Рада не може розглядати законопроекти, які вже

у повному і якісному забезпеченні законодавством даного напрямку діяльності і розвитку дітей і молоді. І саме із-за цього він вносить пропозицію не ветувати, не відхилити, а доопрацювати даний законодавчий акт. Крім цього, він пропонує ці пропозиції, викладені окремо до звернення, і вони надійшли всім, в яких питаннях, він вбачає, це необхідно доопрацювати. І в цій частині я вже мав доповідь і я вам доповів – в частині, яка стосується тих порушень Конституції України і чинного законодавства, задля узгодження і за якісної законодавчої платформи цього питання. Дякую. Дякую. Колеги, одне питання. Савчук, вибачте. Савчук, тих людей, котрі працюють в громадській організації Пласт більше 100 років виключно на волонтерських і громадських засадах, чого не можна заперечити. Основні засади, на яких працює Пласт – це є виховання свідомих патріотичних лідерів українського суспільства. Що ми просимо, і це дуже важливо визнати на державному рівні саме Національну скаутську організацію Пласт як таку, яка зарекомендувала себе в першу чергу як національна організація без жодного політичного спрямування, яка займається виключно вихованням молоді. Тобто насправді більшість людей, які там займаються, вони виключно працюють на волонтерських засадах. Прохання одне – визнати тих людей, які більше 100 років працюють на волонтерських засадах і виховують свідомих патріотів України. Оце найважливіше. Шановні колеги, я думаю, що буде ще співдоповідь голови, члена комітету. Я думаю, що він зможе теж іще відповісти на питання колег. Добре? Якщо ви не заперечуєте. Ще буде зараз виступаючий. Просто, щоб не втрачати час. Дякую. Руслан Олексійович. Да. Дякую. Слово для співдоповіді надається заступнику голови Комітету з питань молоді і спорту Мокану Василю Івановичу. Шановні колеги, комітет розглянув пропозиції Президента України до Закону України "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" (реєстраційний номер 0976). В ході обговорення члени комітету підтримали Президента в необхідності доопрацювання закону, який має бути побудований на принципах рівності всіх скаутських організацій в Україні і неприпустимості будь-яких привілеї жодній з цих організацій. у законодавстві має бути відображена історична роль українського пластового руху під час здобуття і становлення української державності та національно-патріотичного виховання дітей і молоді. У комітеті зараз розглядаються різні пропозиції, як доопрацьовувати цей законопроект. Ми просимо ухвалити рішення і рекомендувати Верховній Раді України направити Закон України "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" (реєстраційний номер 0976) до Комітету з питань молоді і спорту на доопрацювання. Дякую. І прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися на запитання. Василь Іванович. Василь Іванович, запитання до співдоповідача. Дякую. Шановний головуючий, шановний доповідач, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи є це коректним забезпечувати певні привілеї одній громадській організації і, можливо, тим самим обмежувати права і можливості інших організацій? Зараз мова йде про єдність перед законом. А щодо заохочення щодо патріотичного виховання, то, мабуть, коректо було би якби оголошувались конкурси на загальних умовах і відповідні організації могли би давати свої пропозиції в цьому напрямку, і вигравати конкурси, і отримувати державну підтримку. МОКАН В.І. По-перше, хочу сказати, що суть доопрацювання закону якраз і полягатиме в тому, щоб врахувати пропозиції Президента України, і одна з яких якраз і була спрямована на те, щоб забезпечити відповідно до законодавства рівність всіх організацій відповідно до законодавства. А по-друге, я хочу поінформувати вас, Нестор Іванович, що у нас вже відбуваються конкурси серед організацій у сфері національно-патріотичного виховання. Це вже відбувається. І ті організації, які хочуть і можуть брати участь в цих конкурсах, в них беруть участь.

Німченко Василь Іванович, "Опозиційна платформа – За життя". Шановні колеги, те, що просить Президент, я називаю "просить", мабуть, дуже вірно, заслуговує, по-перше, на увагу. По-перше, Президент як суб'єкт законодавчої ініціативи. І по-друге, і як глава держави відповідающий за дотримання Конституції. І друге, що я хотів би сказати. Це про те, що читайте статтю 36 Конституції України, яка регулює як норма прямої дії громадські організації в нашій країні. І статтю 24, що перед законом рівні, всі є рівними. І громадські організації працюють в межах виключно законів. І те, що сказав Президент, якраз і находиться в цьому фарватері.

Дякую. Пане Василю, ну, все ж таки Пласт – це організація непересічна, і вона фінансувалась українською державою і Скоропадського, і раніше, і переслідувалась в пацифікацію. І Петро Франко, Андрей Шептицький, Богдан Гаврилишин, Роман Ващук, який посол Канади, який сьогодні прощається з українцями, – все це люди, які підтримували Пласт або були членами Пласту. І є багато інших країн, де такі інституалізації через окремий закон таких організацій проводяться: і в США, і в Канаді, в Австралії, в Ізраїлі, в Сінгапурі, в багатьох інших країнах. Тому що Пласт – це організація, яка працює і має свою історію не лише в Україні, а фактично представляє українство в усьому світі. Мене цікавить ваша особиста позиція: чи заслуговує ця організація інституалізацію через окремий закон? Як ви особисто вважаєте і як вважають члени вашої партії? Дякую. Василь Іванович, ще хвилина від комітету, якщо необхідно, і переходимо до голосування. 16:55:29 МОКАН В.І. Я маю сподівання, що тут немає жодного народного депутата, який не підтримує Пласт і пластовий рух в Україні. Маю на це сподівання. Це перше. Друге. Ми повинні виходити з норми закону і розуміти, що маємо діяти виключно в рамках Конституції і законодавства. І якщо ми ухвалимо окремий Закон по Пласту, це може створити прецедент для інших організацій. Підтримка є. В комітеті зараз є три пропозиції, як доопрацьовувати цей законопроект. Буде створена робоча група і протягом 30 днів за участю всіх бажаючих ми цей закон доопрацюємо так, щоб він задовольнив всі сторони. Дякую. Виступ на що, від фракції, від групи? Нестор Іванович. Запишіться, будь ласка, тоді на виступи від фракцій.

Юрчишин Ярослав Романович, фракція "Голос". Шановні колеги, до відома: у нас залишилось три законопроекти, які нам необхідно сьогодні розглянути. Якщо ми будемо заходити і виступи від фракцій, ну, то це буде затягнутий процес. Дивіться самі. Ні-ні, дякую. Я просто попередив, запропонував. Я буду максимально коротко, не буду вибирати 3 хвилини, щоб не забирати. З часів Кеннеді в американської країни не було президентів, які би не були в скаутах. Власне, я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський - це буде, напевно, останній Президент, який не був в скаутах, не був в пластунах, але при цьому покладе основу своїм підписом під законом про визнання важливості цього руху і цієї організації в Україні. Будь-які біснування проросійських сил про те: винятковість, неможливість - варто відсилати туди, де вона і має бути – на смітник декомунізації. Організація, яка максимально сприяла, 4 члени якої щонайменше загинули у східній війні, яку розв'язали ці сили, заслуговують на те, щоб мати визнання. А стосовно фінансування, щоб не було маніпуляцій, оголошу звернення Пласту. Було прохання до Верховної Ради наділяти будь-які організації, зокрема і Пласт, лише на загальних підставах. Дякуємо ініціаторам законопроекту, які, зокрема частина яких знаходиться зараз у Верховній Раді, ми дуже вдячні, це була ініціатива депутатів минулого скликання. Дуже сподіваюсь, що це скликання прийме Закон про визнання пластового пластового скаутського руху в Україні. Дякую. Доброго дня, колеги. Я був в робочій групі, яка напрацьовувала певні початкові зміни, які на сьогоднішній день ще не є прийняті, але, я думаю, що ми разом доопрацюємо. У нас були на зустрічі керівники Пласту, ніхто не хоче знімати Пласт і знімати цей законопроект, я хотів би на цьому наголосити. Крім того, пластуни чітко розуміють, що зміни потрібно вносити, якраз особливо в плані фінансування, для того, щоб вирівняти. Знову ж таки, як сказав мій колега з "Голосу", кошти будуть виділятися, вони закладені в інших статтях видатків. І в даному законопроекті ми домовилися, що визнання Пласту, як як скаутської організації, яка внесла великий вклад в розвиток української державності на різних етапах її творення, творення, будуть визнані, це єдине. Далі. Я би хотів сказати колегам з ОПЗЖ, що дочекаєтеся, і Пласт буде визнаний. Я розумію, що вам хочеться, щоб цього не було. Перепрошую, але це буде зроблено. Тому всім дякую. Ми підтримуємо даний законопроект. Доопрацюємо його. Знову ж таки, всі, хто хоче брати участь, долучайтесь до робочої групи. Дякую. Дякую, шановний головуючий, шановні колеги. Ми, в принципі, не проти. Але нібито закон один для всіх. А чому пластуни, чому не орли, наприклад? Краще літати. Шановні Шановні колеги, ми сьогодні підтримаємо пропозиції Президента, тому що він зайняв єдину можливу позицію як гарант Конституції. А саме, вирівняв цю організацію серед тисяч інших, інакше бути не може. Ми не можемо зараз робити особливі громадські організації, враховуючи, що є закон, який регулює їх діяльність. Ми можемо окремим законом, якщо на те буде воля Верховної Ради, зробити щось особливе. Але це особливе не може мати більше повноважень, більше можливостей і прав, ніж будь-які інші організації. Тому що такий приклад може спровокувати визнання такої організації, як рух молодогвардійців на Луганщині, наприклад. На тій Луганщині, яка зараз знаходиться під контролем української влади. Тому ці питання тільки провокують, вони не об'єднують нашу країну, на жаль. підтримуючи пропозиції Президента як конституційні, як єдино можливі в цій ситуації, ми вболіваємо за єдність, ми вболіваємо за те, щоб культ особистостей не втручався у світогляд наших маленьких українців. Тому що ці маленькі українці є наше майбутнє, і нехай вони самі своїми очима, і своїм розумом маленьким сприймають те, якою має бути Україна, а впливати на них, виписуючи окремі закони, це дуже небезпечно. Ще раз підкреслюю, ми є опозицією, але чесною і справедливою, вважаємо, що пропозиції Президента є конституційними і є справедливими, ми їх підтримаємо. А в майбутньому треба утриматися від будь-якого пропагандизму, особливо в питанні наших дітей. Всі громадські організації, які займаються сьогодні нашими дітьми, мають бути рівними перед законом, мати однакові можливості і тоді всі наші діти, де б вони не проживали, на якій би мові не розмовляли, будуть рівними перед Конституцією і законами України. Дякую за увагу. Дякую. Ігор Володимирович Гузь, депутатська група "За майбутнє". Ігор Гузь, група "За майбутнє". Тут попередній виступаючий, який представляє політичну силу, яка привела на Донбас війну, згадував за Луганську область. (Що ви там пригаєте? Так є!) Якби Пласт і такі подібні організації патріотичного штибу на початку 90-х були визнані державою, не було б війни на Донбасі, і пан Шуфрич знає про це. Представників "окупаційної платформи" ще коробить те, що Пласт виховав Степана Бандеру - людину, яка є символом нашої країни, "окупаційну платформу" коробить, що Пласт виховав Романа Шухевича, славетного командира української повстанської армії. Пласт виховав тих хлопців, які першими пішли на війну на війну і четверо з яких сьогодні лежать у могилі. Тому я бачу в цьому залі політичні сили, які крайно не хочуть, аби така організація, як Пласт, була визнана державою. Тому що Пласт - організація не політична, Пласт організація скаутська, Пласт організація виховницька, Пласт організація, яка робить все можливе, щоб молоде покоління ставало на ноги з любов'ю до української держави. Я думаю, що ми спільно з представниками "Слуги народу" змінимо цей закон, він буде захищати таку організацію, як Пласт, і все буде нормально. І сподіваюсь, що команда Офісу Президента і пан Зеленський теж зустрінеться з пластунами, дізнається, яким чином ця організація працювала 107 років. І ми всі разом надалі будемо підтримувати не тільки Пласт, але і будь-яку ініціативу, яка стоїть для того, щоб українська держава ставала на ноги. А ми будемо ставати на ноги, тоді, коли діти, наші діти будуть любити Україну. Дякую. І слава Україні! Вельмишановне товариство, мені було надзвичайно цікаво почути одну фразу, що ми маємо забезпечити невтручання в свідомість маленьких українців. От скажіть, будь ласка, телеканали та інші медіа, які ретранслюють кожного дня московську пропаганду, вони вже, виявляється, не впливають на мозок маленьких українців? А Пласт, виявляється вже комусь заважає? Я ніколи не була в Пласті, я ніколи не була в інших скаутських організаціях, і це дає мені можливість неупереджено наголошувати на тій неймовірній ролі, яку Пласт відіграв не тільки у встановленні української державності, але і у вихованні лідерів, які в різних регіонах України, в різних куточках світу допомагали нам будувати українську державу. Я категорично не підтримую того, що Пласт можна ставити в урівнялівку совєтського типу. Ну, немає в Україні жодної скаутської організації, яка розгорнулася на такий масштаб, як сьогодні маємо Пласт, з його більш ніж 100-річною історією. Саме в цьому законопроекті дається основа того, наскільки національно-патріотична, неполітична програма Пласту мала би інкорпоровуватися у навчальні програми, щоб в усіх регіонах України діти виростали з позиціонуванням, що це є їхня держава, є українська держава, і її вони мають захищати не тільки на фронтах, але і у своїх кожноденних діях. Зрештою, саме пластуни в часи найважчих часів для України, і, враховуючи останні події в контексті московської агресії на Донбасі, саме вони були теж і на передовій, захищаючи українську державу. Але, ви знаєте, в цьому контексті мене турбує ще й інше питання: чому ми знову тут намагаємося закон переламати через коліно? Ну, не можна неправовими методами будувати правову державу. Закон, по суті, є прийнятим, Президент його не підписав у відведений термін, Президент його не ветував у відведений йому термін. Тому по факту цей закон є прийнятий. Чому ми маємо знову через не в туди щось кудись і якось розглядати? І в мене цьому є єдине пояснення: Президенту не підходить Пласт. Якщо це інакше, то все-такий цей закон має бути в тій редакції, в якій він є, бо ми в жодному випадку не дискримінуємо інші організації. Ми тут затвердили роль Пласту в тому, зрештою, що сьогодні у нас є українська держава. Я не хочу, щоб ми порушували сьогодні, і Регламент, і Конституцію. І, пане Стефанчук, ви зараз наголошували, що не будете виносити на голосування ті питання, як порушують Регламент. У даному випадку тут таке є. Пласт. Слава Україні!

Я думаю, що в Польщі пораділи попередньому виступу. Все ж таки треба думати, що нас і за кордоном дивляться. Нам що, складнощів мало? Є Закон "Про громадські організації", і цей закон захищає, в тому числі і права пластунів як громадської організації. Виникла інша думка, Президент висловив своє бачення. До чого істерика, я не розумію. Хто сказав, що хтось проти? Ми проти єдиного… Ви знаєте, я хочу, щоб наші діти дивилися кукутіків, смішариків (до речі, красивий український мультфільм) і менше дивилися, вибачте, "Бандер" і "Шухевичей". От я цього хочу, я за це борюсь. І останнє, про Карфаген. Ну, ви в курсі, я вже сьогодні про це говорив. Дякую. Шановні колеги! Сергій Володимирович, ми вже закінчили обговорення, при всій повазі. Ми навіть закінчили… Шахов Сергій Володимирович, хвилина з мотивів. Все, останній виступ. І прошу запрошувати колег до залу, підготуватися до голосування. Сергій Шахов, Луганщина. Шановні колеги, ми зібралися тут, на цьому майданчику, де спілкуємося, не роз'єднувати, а об'єднувати. Колись у дитинстві я был октябренком, пионером - і нічого страшного в цьому не сталося, повірте мені! Виховання дітей сьогодні повинно бути без політики і дисципліновано в школах. Не треба сьогодні дітей втягувати в цю політику. І в даній ситуації треба підтримати нашу молодь і дітей з усіх боків виховання: справа, зліва, посередині. Не треба сьогодні роз'єднувати. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина.

пропозицію комітету направити в комітету на доопрацювання Закон України "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" з пропозиціями Президента від 3.09.2019 року (реєстраційний номер 0976). Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати.

За-313 Проти – 0, утримались 5. Рішення прийнято. По фракціям покажіть. Партія "Слуга народу" - 227, "Опозиційна платформа – За життя" – 15, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 7, "За майбутнє" – 15, "Голос" – 16, позафракційні – 11. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам на розгляд запропонований Виборчий кодекс України з пропозиціями Президента України від 13.09.2019 року (реєстраційний номер 0978). Слово для доповіді надається Представнику Президента України у Верховній Раді України Стефанчуку Руслану Олексійовичу. Шановний пане Голово, шановні колеги, прийнятий парламентом 11 липня 2019 року Виборчий кодекс України не може бути підписаний Президентом України в запропонованій редакції, виходячи з з наступного. Глава держави, підтримуючи в цілому зведення в єдиний кодифікований законодавчий акт усіх виборчих процедур, наголошує на тому, що відповідний кодекс має забезпечити належну регламентацію виборчого процесу на демократичних засадах. Однак кодекс, що надійшов на підпис, містить цілу низку положень, які не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни до виборчого законодавства, не узгоджуються з іншими законодавчими актами. З огляду на це, підтримуючи в цілому зведення до єдиної кодифікаційної основи виборчих процедур і з метою належної регламентації виборчого процесу, створення умов для вільного волевиявлення громадян України, глава держави наголосив на необхідності доопрацювання кодексу. Відповідне доопрацювання потребуватиме виваженого підходу, оскільки даний законодавчий акт є системним, системоутворюючим і містить цілу низку концептуальних новацій. В зв'язку з цим, я так розумію, є позиція комітету для того, щоб продовжити строки для вивчення цього кодексу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслане Олексійовичу. Є бажання запитання задавати? Прошу записатися на запитання до доповідача. Качура Олександр Анатолійович, фракція "Слуга народу". 17:15:28 КАЧУРА О.А. Олександр Качура, "Слуга народу". Я вам хочу сказати, що ми працювали з міжнародними експертами, з представниками громадських організацій, з юристами протягом 3 днів і немає можливості наразі завершити роботу над Виборчим кодексом з об'єктивних причин в ті строки, які передбачені. Нам необхідно продовжити строк розгляду і це є очевидним і необхідним рішенням, яке треба підтримати всьому парламенту, адже виборче право – це основоположне право громадян України, нагадаю, згідно Конституції України. Дякую. Дякую. Фельдман Олександр Борисович, "Опозиційна платформа - За життя".

А Фельдмана можна зараз побачити? Він записався на виступ. Будь ласка, покажіть… Ні, Фельдмана покажіть, будь ласка. Народний депутат Фельдман, будь ласка, покажіть. А яким чином у нас відбувся запис на запитання, якщо немає народного депутата в залі? (Шум у залі) Шановні колеги, я вибачаюсь, я прошу зрозуміти, як у нас так відбувається в Раді, я звертаюся до регламентного комітету. Тому давайте все ж... переходимо. Нестор Іванович Шуфрич, я розумію, що ви передасте, але я хотів би зрозуміти і по камерам подивитись, щоб Апарат подивився, коли був народний депутат Фельдман і як відбувся запис на виступ.

ви запропонували про те, що цей законопроект, на який накладено, по суті, вето Президентом України, ви відтерміновуєте його розгляд. І тоді у зв'язку з чим він взагалі призначався до розгляду в пленарному засіданні? Це перше запитання. І друге, що якщо існує закон і є вето Президента... Дайте 10 секунд завершити. НІМЧЕНКО В.І. І друге, я хотів би сказати, на якій підставі ми ігноруємо дії Президента? Ми повинні розглядати і перешагнути, хто хоче те вето, про яке сказав Президент. відповідаючи на ваше питання, одразу скажу, річ в тому, що ви, мабуть, не будете заперечувати, що Виборчий кодекс повинен стати одним з найбільш таких важливих системо утворюючих кодифікаційних актів, які регламентують процедури виборів в Україні. І, безперечно, його вивчення і проходження, воно потребує більш тривалого часу. Щодо норми. Я вам одразу скажу, що ви також прекрасно це знаєте, що крім норм, які існують в законодавстві, існують принципи права, ці принципи – розумність, добросовісність і справедливість. Саме керуючись цими принципами ми просимо продовжити строки для вивчення як мінімум з точки зору розумності. Дякую.

інциденту, коли, дійсно, Василь Іванович попутав картки. На робочому місці була картка народного депутата Фельдмана. Ну, я змушений згадати про відому "корову" і далі по тексту. Тому, шановні, ну, давайте, з повагою ставтесь один до одного. Ми, до речі, теж готові вибачитись за те, що попутали картки. ГОЛОВУЮЧИЙ. І штраф заплатити, да, я так розумію, в розмірі заробітної плати? Я думаю, що це буде коректно.

Я сподіваюсь, що це буде у нас не постійною традицією – вибачатись за такі речі. Але це не було голосування і це не вплинуло на голосування аж ніяк. Наступне. А скажіть, будь ласка, у мене запитання до пана Руслана. А що сталося з … Н.І. Невже в комітеті не можуть доопрацювати такий надпринциповий закон? І нібито ще є паливо в турбодвигунах. Включіть мікрофон Стефанчуку. 17:21:32 СТЕФАНЧУК Р.О. Шановний Несторе Івановичу, палива в двигунах нам вистачить ще надовго. І я думаю, що так же якісно ми будемо працювати впродовж всієї каденції цієї Верховної Ради. Що стосується даного акту, ми усвідомлюємо його обсяг, значення і важливість для виборчої системи України. Саме через це ми просимо, виходимо з ініціативою від імені Президента, від імені комітетів з тим, щоб надати дещо триваліший час для вивчення і внесення пропозицій. Ми не відхиляємо цей Виборчий кодекс. Ми просимо доопрацювати якісно те, що, на жаль, не вдалося доопрацювати вам у попередній Верховній Раді. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслане Олексійовичу. Я так розумію, про штраф не може йти і мови, да? Р.О. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Час для запитань до доповідача вичерпано. Слово для співдоповіді надається заступнику голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Загоруйко Аліні Леонідівні. Шановний пане Голово, народні депутати України, присутні! Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засідання 1 жовтня 2019 року розглянув Виборчий кодекс України (реєстраційний номер 0978), прийнятий 11 липня 2019 року Верховною Радою України восьмого скликання та відповідно до частини статті 94 Конституції України повернутий Президентом України Зеленським 13 вересня 2019 року до Верховної Ради України для повторного розгляду зі своїми пропозиціями. Підтримуючи в цілому зведення в єдиний кодифікований законодавчий акт усіх виборчих процедур та правил з метою уніфікації регулювання підготовки і проведення виборів в Україні, Президент України водночас зазначив, що кодекс, який надійшов на підпис, містить положення, які не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни до виборчого законодавства, спрямовані на його удосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації і організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур. У своїх пропозиціях Президент України сформулював цілу низку зауважень практично до всіх аспектів сфери регулювання вище вказаного кодексу. Попередньо комітет залучив до всебічного обговорення пропозицій Президента України представників органів влади та майже всього експертного середовища. І зважаючи на значні обсяги нормативного матеріалу у повернутому для повторного розгляду Виборчому кодексі України, враховуючи зміст наданих до нього пропозицій і зауважень, маючи на меті забезпечити детальний, всебічний і якісний розгляд даного документу, комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 132 Регламенту Верховної Ради України встановити строк розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України Виборчого кодексу України (реєстраційний номер 0978), повернутого з пропозиціями Президента України, не пізніше 90 днів з дня його повернення для повторного розгляду, прийнявши в цілому відповідний проект постанови Верховної Ради України, внесений народними депутатами України - членами комітету 1 жовтня 2019 року та зареєстрований за номером 0978/П. Шановні колеги, якщо коротко. Я хочу звернути вашу увагу на те, що ми сьогодні, по суті, не розглядаємо Виборчий кодекс, оскільки це дуже комплексний документ. Для того, щоб ми могли якісно його прописати і врахувати всі пропозиції Президента України, ми просимо тільки Верховну Раду продовжити строк для повторного розгляду. Дякую за увагу. І прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна. Шановні колеги, будуть запитання до доповідача? Ні. Будуть. Запишіться, будь ласка, на запитання до доповідача.

Шановні колеги, я є членом підкомітету виборів з цих питань. І якраз 3 дні і 3 ночі ми з пані Аліною і з колегами шановними з усіх можливих міжнародних організацій обговорювали ті зміни, які Президент пропонує зробити. І, дійсно, ми дійшли висновку, що просто на нормотворення і на формалізацію цих змін треба дуже багато часу, більше ніж той місяць, який відведений нам Регламентом. прошу підтримати постанову і збільшити строк розгляду Виборчого кодексу для того, щоб ми, дійсно, зробили якісний документ, який кардинально змінить виборчу всю… виборчий ландшафт в Україні. Тому просимо від комітету, від фракції підтримати. Дякую. Дякую, Олександре Сергійовичу. Аліна Леонідівна, будете відповідати? 17:27:00 ЗАГОРУЙКО А.Л. Так. Ну, я можу тільки прокоментувати. Дійсно, ми три дні проводили засідання підкомітету. З ранку і до вечора, йшов три дні, йшов комітет. На комітеті взяли участь представники майже всього експертного середовища. Той обсяг напрацювань, які нам треба імплементувати в цей Виборчий кодекс, потребує значно більшого часу. Тому, шановні колеги, прошу підійти з розумінням до цього питання і підтримати, продовживши строк розгляду до 90 днів. Дякую.

Шановний головуючий, вельмишановна пані доповідач! Пані Аліно, користуючись нагодою, хочу висловити вам максимальну повагу, знаючи вашу принциповість і чесність. Хочу вас запитати, на підставі якої норми Регламенту та іншої норми іншого законодавчого акту ви зараз вносите пропозицію про перенесення розгляду цього питання за терміни, встановлені в діючим законодавством? Дякую за увагу. Шановний Несторе Івановичу, в мене є відповідь на ваше запитання. Стаття 132 Регламенту говорить нам, що закон, повернений Президентом України до Верховної Ради для повторного розгляду, після його підготовки у головному комітеті розглядається позачергово на пленарному засіданні Верховної Ради, не пізніше як через 30 днів після його повернення з пропозиціями Президента. І зараз увага: якщо Верховною Радою не прийнято іншого рішення. Саме зараз ми пропонуємо вам прийняти інше рішення, яким продовжити строк для повторного розгляду на 90 днів. Дякую. Дякую. Шановні колеги, час на виступи і запитання до доповідача вичерпано. Чи є потреба записатись по фракціям? Добре. Запишіться, будь ласка, на виступ від фракцій. Дякую,

Дякую, Дякую, Дмитро Олександрович. Немає межі вдосконалення виборчого законодавства. Якщо ви пам'ятаєте, цей Виборчий кодекс має свою парадоксальну історію, він довго лежав, потім був проголосований в першому читанні із славними 226 голосами. Кожен собі заслугу з діючих депутатів приписував, що це мій голос, потім він на півроку пішов в обговорення депутатських груп, в робочу групу, потім ми під завісу попереднього парламенту два місяці його приймали поправки, І що парадоксально, після того, як ми прийняли 11 листопада, друзі, ви не повірите, до цього часу в порушення норм Регламенту Верховної Ради його не оприлюднено, постійної остаточної редакції. Ми направду не знаємо, що ми прийняли у другому читанні 11 липня, і ми не знаємо, до якої остаточної редакції Президент України Зеленський вносить свої поправки, а профільний комітет просить 90 днів ще на розгляд цього Виборчого кодексу, парадокс цього законопроекту унікальний. І в мене було питання до пана Руслана Стефанчук. Звичайно не пан Руслан винний в цьому, попередній парламент, попередній Голова, секретаріат і так далі. Чому він не був оприлюднений, цей прийнятий Виборчий кодекс? Хто винен в цьому? В принципі, по сьогоднішній день не був оприлюднений, це перше питання. Я хочу сказати, друзі, про те, що ми повинні шукати оптимальну модель виборчої системи. Тому що те, що говорив Президент України, ми підтримуємо його. Виборчі списки повинні бути відкритими, пропорційна частина повинна бути відкрита і доступна громадянам, має бути розумний баланс між партійними списками, між партіями і представництвом людей, представництвом регіонів. І ми хочемо дати відповідь людям про те, що вони будуть бачити конкретного депутата, який не буде ховатися за партійним списком, саме це є ціль Виборчого кодексу. Пам'ятаємо також те, що цей Виборчий кодекс має накладатися на адмінтериторіальну реформу, яка буде прийматися цього річ … розглядається Кабінетом Міністрів, буде прийматися за …. наступного року і накладатися на завершення об'єднаних територіальних громад. Тому що нас чекають місцеві вибори, і цей Виборчий кодекс так само повинен стосуватися місцевих виборів в Україні. Очевидно, ми підтримаємо ті розумні пропозиції Президента України (якщо можна, ще півхвилини), які стосуються відповідно спрощених процедур голосування внутрішньо переміщених осіб, який стосується людей з інвалідністю у виборчому процесі і вони будуть мати рівні права. Я погоджуюсь з тим, що ми повинні доопрацювати цей закон Виборчий кодекс і прийняти його остаточно. Друзі, давайте дамо ще один шанс. Дякую вам. Дякую. Німченко Василь Іванович, "Опозиційна платформа – За життя". Шуфрич Нестор Іванович. шановні колеги! Я згадую, як дуже непросто приймався цей закон. Два місяці практично календарних, якщо не помиляюсь, пленарних два з половиною тижні, ми присвятили прийняттю цього закону. Я голосував за нього після дуже серйозних дискусій, певних політичних протистоянь, і мої колеги підтримали цей закон, вони зараз присутні в цій залі. І, ви знаєте, нам дещо боляче дивитися, що монобільшість. Нова влада, замість того щоб якомога швидше прийняти цей закон і, можливо, потім провести дискусію щодо внесення змін до нього, вдосконалити його, ми фактично відкладаємо розгляд цього законопроекту. Із-за чого? Із-за того, що комітет, враховуючи багато поправок, Президента не встиг його розглянути. У мене складається враження, що турборежим "Зе-команди" перетворюється в певну турбулентність, я вибачаюсь. Складається враження, що ви вже самі за собою не встигаєте. Мабуть, коректно було би так розрахувати сили, можливості і роботу Верховної Ради України, щоб ми не були примушені розглядати питання щодо перенесення надважливого і принципового Закону щодо виборів, щодо Виборчого кодексу. Я думаю, що ми маємо переглянути і терміни початку його дії, а замість цього ми його відкладаємо. Я не хочу зараз бути пророком, але я дуже не хотів, щоб ми ще раз проголосували за перенесення термінів у майбутньому, а така практика, на жаль, мені дуже-дуже знайома. Ви знаєте, я дивлюся на, дійсно, відносно, а деколи і абсолютно, нові, обличчя. Але, рідні, колеги, методи дуже мені знайомі й дуже старі! І я у свій час говорив: прийде осінь, прийде жовтень - і тут вже не буде нових облич, тут вже буде влада, яка не має обличчя нового, є влада, яка несе відповідальність. Тобто я сьогодні прошу вас бути відповідальними, і якщо ви це зараз протягнете, інакше це назвати не можна, я сподіваюся, що ви це зробите в останній раз, і це ганебне рішення буде останнім. Дякую за увагу.

Шановні друзі, ви пам'ятаєте, як довго приймався цей Виборчий кодекс. Ті, хто працював у милому скликанні, пам'ятають, як довго над ним працювали кращі фахівці. Андрій Парубій, Голова Верховної Ради, створив велику робочу групу, де працювали представники громадянського суспільства ,різних політичних сил, різних політичних партій. Яка була мета? Мета була дуже проста - знищити ту олігархічну модель, яка побудована в Україні ще з часів Леоніда Даниловича Кучми, коли п'ять олігархів мають свої приватизовані політичні сили, через керівника цієї політичної сили записують людей в список, і люди, які проходять по мажоритарці, дуже часто проходять за корумпованою системою. Ви самі знаєте всі ці наші вади, які є. Виборчий кодекс дозволяв виборцям фактично самим вибирати і партії, і депутатів в цих політичних партіях, але, на жаль, Президент Зеленський наклав вето на цей Виборчий кодекс, хоча цей закон насправді, як і попередній, вступив в силу, бо минули всі терміни, коли Президент міг подати свої пропозиції. Та й пропозиції, які він подав, серйозними назвати дуже складно, оскільки пропозиція про те, що Зеленський переживає, що за бюджетні витрати через повернення застав учасникам виборів, які подолали певний встановлений законом бар'єр, але таке повернення коштів є світовою практикою, адже внесення грошової застави не може розглядатися як спосіб оплати виборів за рахунок кандидатів. Були турботи про гендерну рівність через відсутність у кодексі механізму заміни кандидата в депутати кандидатом такої ж статі, але ж це не може вплинути на сам закон, оскільки відсоток жінок і чоловіків в списках є встановленим, так само, як згідно кодексу, в кожній п'ятірці має бути як мінімум два представника однієї статі. Так що зауваження Президента насправді не є серйозними, а пропозицій Президента взагалі не існує. І ми дуже турбуємося про те, що це нівелювання ролі політичних партій, яке теж проявилося, між іншим, в тому, що фінансування невеликих політичних партій скорочено, а більших… взагалі заборонено, а більших взагалі скорочено, приведе до стагнації тієї олігархічної моделі, яка не дає Україні ефективно розвиватися. Через те фракція "Європейська солідарність" підтримує Виборчий кодекс, буде голосувати за те, щоб долати вето, хоча такого вето по суті немає, тому що цей закон насправді вступив в силу і винесений сюди всупереч Регламенту. Дякую. Дякую. Кальченко Сергій Віталійович, фракція "Слуга народу". І потім хвилина з мотивів - Шахов Сергій Володимирович, і переходимо до голосування. Шановні народні депутати, кілька слів про цю сагу. Виборчий кодекс, чи розробка, прийняття Виборчого кодексу, чомусь всі згадують тільки Верховну Раду восьмого скликання, забувають, що Верховна Рада шостого скликання ще приймала Виборчий кодекс в першому читанні, а потім благополучно його поховала, забувають, що проекти виборчих кодексів іще з 90-х років. Вони ще і створювалися робочою групою під головуванням колишнього голови ЦВК Рябця, був проект Виборчого кодексу народного депутата Жовтяка, їх було дуже багато. Але чомусь у Верховної Ради кожного скликання не доходили руки. Я не можу нічого обіцяти, але я вважаю і від імені фракції, що фракція зробить все можливе, щоби в межах того строку, про який просить комітет, і особливо із залученням тих фахівців, які називалися комітетом,

і громадського суспільства, і наших міжнародних партнерів із Венеціанської комісії, з Офісу координатора проектів ОБСЄ в Україні. Так що позиція має бути такою, що Верховна Рада дев'ятого скликання нарешті поставить крапку в цій сазі цій сазі – розробка, прийняття Виборчого кодексу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шахов Сергій Володимирович - хвилина з мотивів. І, шановні колеги, прошу займати місця, готуватися до голосування. Сергій Шахов, Луганщина. Вдячний Президенту за те, що сьогодні цей закон, який приймався з порушенням Регламенту 17 разів в цій залі, повертається на доопрацювання в комітет. Може, вистачить все-таки, як говорив Нестор Шуфрич, при гіпершвидкості, може, вистачить все ж таки ще раз часу переглянути, чи буде мажоритарна система, чи ні? монобільшості складається з мажоритарщиків, які сьогодні їдуть на округи, дивляться, що сьогодні відбувається там, що люди спілкуються віч-на-віч з людиною і звертаються з-за проблем. Куди люди будуть стукатися, коли не буде мажоритарної системи? До партій? До яких? Де вони будуть їх шукати, скажіть, будь ласка. Я звертаюся від сьогодні всієї Луганщини, від Донеччини, де йде війна, від всієї країни, від всіх громадян, передивіться, будь ласка, систему голосування саме по мажоритарній системі. Це найправильніша система, яка є у всьому світі, всьому світі і… Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Прошу підготуватись до голосування. Ставлю на голосування для прийняття за основу і в цілому проект Постанови, номер 0978/П. Прошу підготуватись до голосування. Шановні колеги, прошу підготуватись до голосування. Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-270 Проти – 1, утримались – 37. Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 224, "Опозиційна платформа" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 9, "За майбутнє" – 14, "Голос" – 13, позафракційні – 10. Шановні колеги, до мене звернулись народні депутати з наступним проханням. Перше – зал Верховної Ради це не їдальня, це не місце для куріння, так само Iqos, я не бачив в залі табличок Iqos Friendly. Так само я звертаюсь до всіх, що в залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби. Дуже дякую і сподіваюся на розуміння та конструктивну роботу нашої Ради. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, вам надійшов для розгляду Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості" з пропозиціями Президента України від 03.09.2019 року. Слово для доповіді надається представнику Президента України у Верховній Раді України Руслану Олексійовичу Стефанчуку.

вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості, не може бути підписаний Президентом України, виходячи з наступного. Перше. Цим законом запроваджується новий вид додаткового покарання - примусова хімічна кастрація. Вказане покарання застосовується в обов'язковому порядку до всіх осіб, які вчинили такий злочин, як зґвалтування щодо особи, яка не досягла 14 років. зокрема основ законодавства про охорону здоров'я, застосування примусових заходів медичного характеру щодо осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, допускається виключно з підстави в порядку передбаченим законом. Водночас прийнятий закон не містить порядку застосування такого покарання. За таких обставин препарати вводитимуться засудженим незалежно від наявності в них протипоказань, що можуть призвести до погіршення стану їх здоров'я або смерті, а відтак, порушити конституційне право на життя. Конституційний Суд неодноразово наголошував на необхідності додержання принципу юридичної визначеності як складової принципу верховенства права, порушення якого не включає необмеженості трактування у правозастосовчій практиці і неминуче призводить до сваволі. Законом, що надійшов на підпис Президенту, Кабінету Міністрів також доручається забезпечити створення публічного реєстру осіб, які були засуджені за зґвалтування неповнолітньої особи та інші злочини у цій сфері. Відповідні положення закону можуть мати наслідком втручання в приватне життя особи, яка відбула покарання, а також ускладнити її соціальну адаптацію, оскільки в законі відсутні визначення складу та зміст даних, які підлягатимуть оприлюдненню щодо цієї особи. Європейський суд з прав людини у своєму рішенні зазначив, що розголошення інформації може мати руйнівні наслідки для приватного і сімейного життя особи, її соціального і професійного становища, наражаючи її на небезпеку ізоляції. Глава держави також зауважує, що положення закону відповідно викладено без урахування внесених раніше змін до статей 153-ї та 155-ї Кримінального кодексу України в частині використання термінології, яку було змінено відповідно з законами 227 та 2334. А також звертаю увагу на те, що парламентом прийнято за основу законопроект (реєстраційний номер 6607, в дужках 0887), який передбачає інші підходи щодо застосування хімічної кастрації та формування і використання єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи. Вельмишановні колеги, враховуючи наведене вище, Президент України не погоджується з підходами, передбаченими законом та пропонує виважено і комплексно підійти до питання застосування хімічної кастрації з урахуванням висловлених зауважень. Прошу підтримати пропозицію Президента України, враховуючи пропозиції комітету. Дякую за увагу. Дякую, Руслане Олексійовичу. Чи будуть запитання до доповідача? Ні. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові… давайте, я думаю, що можна буде отсюда відповісти. Лише Скорик запитання, більше немає? Ні, почекайте, від фракції, колеги, ну, це… Або всі зараз запишуться тоді. Скорик Микола Леонідович, фракція "Опозиційна платформа - За життя". Шановний пане доповідачу, я не юрист за фахом. У мене наступне запитання. Ви ветуєте… Президент ветує цей законопроект. Цей законопроект у минулому скликанні, скажімо, при дуже різній політичній орієнтації і протистоянні різних політичних сил в минулому скликанні цей законопроект був консолідував зал. Тому що ці злочини, про які йде мова, – це, як я вважаю, одні з найстрашніших злочинів проти людяності, проти наших дітей. Якщо ви ветуєте цей законопроект… Якщо Президент ветує цей законопроект, яка альтернатива? І коли буде подано альтернативний законопроект? Тому що це дуже і дуже важлива тема для всього суспільства. Дякую за відповідь. Я щиро вдячний за ваше запитання. Президент України так само проявляє абсолютну нетерпимість до злочинів такого характеру. Але це не означає, що ми можемо пропонувати законодавчі ініціативи, які не відповідають якості, а також порушують фундаментальні права людини і свободи. І тому пропозиція Президента України чітко визначена тут. А я думаю, що наступний законопроект, який буде відповідати принципам правової визначеності, принципам юридичної грамотності, принципам забезпечення прав і свобод людини, буде внесений ближчим часом. Дякую. Дякую. Андрію Анатолійовичу, ні, ну, давайте будемо… Або зараз буде доповідати співдоповідач, голова Комітету з питань правоохоронної діяльності… Вибачте, Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати України! Я прошу вашої уваги, тому що питання це є доволі соціально чуйним. І Комітет з питань правоохоронної діяльності намагався випрацювати таку позицію, щоб: перше – захистити наших дітей від протиправних посягань, по-друге – це не порушити Конституцію України та ті міжнародні зобов'язання, які взяла на себе Україна, і третє – це врахувати ті пропозиції, які були надані Президентом України. Комітет з питань правоохоронної діяльності на своєму засідання 1 жовтня 2019 року розглянув пропозиції Президента України до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості", прийнятого 11 липня 2019 року Верховною Радою України попереднього скликання. Комітет погодився із пропозиціями Президента до закону, зокрема щодо необхідності зміни підходу щодо запровадження хімічної кастрації та порядку введення та доступу до реєстру осіб, які вчинили злочини проти статевої недоторканості та свободи малолітньої чи малолітнього. Я хочу звернути вашу увагу, що зі 100 відсотків осіб, які вчиняють злочини в цій сфері, хворими, тобто педофілами, які страдають на розлад сексуальної переваги, є тільки 1 відсоток із цих людей. 99 відсотків – це люди, які є психічно здоровими і щодо яких не може бути застосований захід медичного характеру, який називається хімічна кастрація. У даному випадку, якщо ми застосуємо це у примусовому порядку, ми будемо з вами порушувати статтю 3 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 року. І це буде вважатись нами як тортури і фактично як нелюдське або таке, що принижує гідність поводження та покарання. Такий підхід, як вірно зазначений в пропозиціях Президента, суперечить не тільки Конституції України, а також і нашим міжнародним зобов'язанням. Водночас комітетом на сьогодні готується до другого читання проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітнього чи малолітньої, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітнього чи малолітньої за реєстраційним номером 0887, який вже прийнятий в першому читанні Верховної Ради попереднього скликання та готується до другого читання, яким запроваджується такий захід, як хімічна кастрація, однак у добровільному порядку, якщо особа, відбувши вже значний значний строк у місцях позбавлення волі може замінити це на захід добровільний – хімічну кастрацію, тобто введення спеціальних ін'єкцій, які здійснюються постійно відповідно на добровільних засадах. засадах. У зв'язку з цим комітет на сьогоднішній день працює, працює в робочих групах, в підкомітеті опрацьовується питання і хоче надати до парламенту якісний законопроект, який би висвітлював відповідно всі позиції. комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути пропозиції Президента України до зазначеного закону та за результатами повторного розгляду відхилити цей закон. Рішення комітетом було прийнято одноголосно. Дякую за увагу. будуть запитання до доповідача? Запишіться, будь ласка, на запитання до доповідача.

згідно запропонованого вето Президента, планує розробити законопроект, який буде відповідати дійсно в тому числі і європейським нормам, і збереженню, і захисту прав людини, навіть такій делікатній, важкій, дійсно, проблематиці. Дякую. 17:54:31 БАКУМОВ О.С. Дякую вам, пані Ірино. Я хочу вам сказати, коли, до речі, іноді ваша фракція каже, що є законодавчий спам. Немає законодавчого спаму. Ми взяли за основу закон на сьогоднішній день, який було прийнято парламентом попереднього скликання, за

по відношенню до людини, що здійснила зґвалтування, доведено в судовому порядку, щодо дитини, тим самим піддавши її тортурам, - мені просто цікаво, у вас в самого є малолітні діти? Ви самі уявляєте собі наслідки того, що якщо би по-справжньому, нам багато розповідали, що партія "Слуга народу" пропонує ухвалювати лише те, що широко підтримується суспільством, якщо ми цих людей тут би навіть вішали на майдані, то нам би суспільство тільки аплодувало? А ви дуже переживаєте про те, що ми будемо вживати тортури по відношенню до ґвалтівників щодо дітей. Мені просто дуже цікава ваша внутрішня людська позиція з цього питання. О.С. Дякую вам, пане народний депутате Волошин. Я хочу вам сказати, що в мене двоє дітей, і вони малолітні. І я займаюсь тут не великою політикою, а я намагаюсь поєднати це і з правом, і з державницькою позицією, а не просто з політиканством. І враховуючи те, що ми з вами повинні рухатись до європейського правового простору, де Європейський суд з прав людини напрацював свої правові позиції в своїх рішеннях, враховуючи Конвенцію європейську, ми вимушені запропонувати відхилити цей законопроект. Дякую. Час для запитань вичерпано. Будуть виступи від фракцій? Запишіться, будь ласка, по фракціям. Лише ті, хто бажають виступити. Продовжую на 15 хвилин вечірнє засідання.

я хотів би пояснити деякі речі, тому що в той час, коли це все відбувалося, я очолював комітет, який сьогодні очолює Денис Монастирський, правоохоронний. під емоціями, які викликали події в Одеській області, пам'ятаєте, в Харківський, в Кіровоградській, коли ґвалтували дітей, у Верховну Раду було внесено два законопроекти. Перший законопроект - авторства пана Ляшка, він стояв перший, до якого є зауваження Президента. Другий стояв 0887, який назбирав 25 тисяч, більше 25 тисяч по петиції, і ми його теж розглянули і зберегли, і прийняли за основу. Сьогодні дуже добре, що це ми зробили, він якраз буде актуальний. Коли ставили на голосування, звичайно, що зала під емоціями проголосувала той, який стояв перший. Тому перший законопроект, на який сьогодні Президент наклав вето, він і пройшов. Але, я вважаю, те, що відрізняється від того законопроекту, позитивно, що повинно бути у 0887, це запроваджує добровільний захід хімічної кастрації, тому що ми всі розуміємо, що педофілія – це хвороба. І тому людина, яка відсиділа 9 років у в'язниці, вона може потім після цього перейти в цю стадію лікування, якщо вона забажає, якщо ні - вона буде сидіти пожиттєво. І друге, важливе, - це створення реєстру педофілів, Коли ви поселяєтеся у будь-якій частині нашої України, ви дивитеся, у вас є бажання, ви звертаєтеся до правоохоронних органів, вони входять в реєстр – і ви дивитесь, хто там де проживає. Можливо, ті люди, які є небезпечні для наших дітей. І в цьому законопроекті чітко прописується, хто буде мати до нього доступ, яка це створюється система і як ці дані вносяться в реєстр. Тому, я вважаю, що все зроблено правильно, тому я підтримую 0877 і бажаю комітету успіхів. Дякую. Дякую. Волошин Олег Анатолійович. Так, звичайно, закон, ухвалений в редакції пана Ляшка, є недосконалим, і саме тому, коли це питання піднімалося і там були представники на певних ток-шоу і представники "Слуги народу", мова йшла про те, щоб його доопрацювати, вдосконалити, врахувавши деякі пропозиції і пана Президента і ті умови, які мають бути виконані щодо уникнення не чіткості певних формулювань. Але сьогодні фактично вноситься пропозиція скасувати цей закон. Тим самим, як правильно сказав пан голова комітету, лише один відсоток є такими, що за клінічними ознаками є педофілами. Правильно, а 99 відсотків є просто збоченцями, які мають знати, що за такі за такі вчинки вони можуть бути піддані дуже суворому покаранню, яке не може бути… яке набагато суворіше, ніж просто відбування покарань у в'язниці. Нам тут посилаються на європейські норми, так в багатьох країнах Європи одностатеві шлюби, більше того, одностатевим парам дозволяють всиновлювати дітей, що багато хто з психологів, до речі, вважає прихованою педофілією. Це якраз те питання, з яким українське суспільство принципово не погоджується, і багато, до речі, хто в Європі з консервативних принципових християнських сил також не погоджується з таким широким трактуванням поняття "права людини". Тому сьогодні, замість того, щоб запропонувати відразу змінити, ми можемо точно так же, в турборежимі багато що тут змінювалось, запропонувати оперативно внести зміни під цей закон. Пан Президент пропонує нам його взагалі скасувати, і монобільшість це підтримає. Я не уявлю, як особливо мажоритарники будуть пояснювати простим українцям, чому вони побоюються, що право на конфіденційність буде порушено щодо тих людей, які вчинили зґвалтування щодо дітей. Ви знаєте, чесно кажучи, ці люди не заслуговують на конфіденційність за визначенням. Тому я дуже прошу вас, поставтесь до цього відповідально, це не просто так з'явилося, така серйозна пропозиція скасувати цей закон, який і так є недосконалий, але міг би бути доопрацьований. Україна сьогодні перетвориться на міжнародний порнохаб, в тому числі і по дитячій порнографії. Ми всі бачимо це в новинах. Жахливі ці історії, коли там батьки знімають в порно власних дітей, навіть, попит на це йде за кордоном. Сьогодні відповідні кола, які мають величезний вплив, в тому числі на чинну владу, хочуть сьогодні, щоб ми дали зелене світло злочинам щодо дітей. Невідомо, коли цей новий закон буде ухвалений, а в цей час кожний педофіл буде знати, що максимум, що йому загрожує, це просте тюремне ув'язнення. Де, до речі, ми знаємо тюремну практику з публікацій у ЗМІ, що, як правило, якщо ці люди потрапляють до звичайних колоній, то їм і так там непереливки, тому що прості навіть "урки" розуміють, що ці люди не заслуговують на якісь особливі права, тому що вони вчинили найстрашніше: вони вчинили злочин сексуального характеру проти дітей. І мене як батька двох неповнолітніх дітей це непокоїть, і я вважаю, що, проголосувавши проголосувавши за скасування цього закону, ви стаєте на бік фактично… Дякую. Дякую. Шановні колеги, я хочу вам сказати, що давайте до змісту переходити, менше емоцій, менше слів. Ще раз повторюю для тих, я бачу, що є незрозумілі. У комітеті на сьогоднішній день знаходиться законопроект номер 0887 про внесення змін до деяких законів (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього). Будь ласка, працюйте, він знаходиться на стадії від першого до другого читання. Подавайте правки, подавайте свої пропозиції, і будемо разом з вами напрацьовувати той закон, який надійде до другого читання в зал цього парламенту. Стосовно хімічної кастрації і тих прихильників, що це повинно вводитись усім абсолютно, здоровим і нездоровим. Я вам хочу сказати другу А ви рахували, скільки це коштує? Можливо, краще дітям замінити там органи, які в них не здатні працювати, і краще витратити державний кошт на це, аніж вводити постійно ці ін'єкції всім засудженим? У будь-якому випадку це питання є на сьогодні соціально чуйним, злочинність на високому рівні вона є велико-латентною, тобто скритою. Останні дослідження Ради Європи показували, що на сьогоднішній день в Україні 20 відсотків до яких було застосоване сексуальне насильство в тому чи іншому вигляді. Тому в нас є чітка позиція, всього складу комітету, незалежно від політичних фракцій, цей закон відхилити, над 0887 працювати. Дякую за увагу. Дякую, Олександре Сергійовичу. З мотивів, Шахов, одна хвилина, з мотивів. І переходимо до голосування. Прошу запросити народних депутатів до залу. 18:04:50 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина. Шановний голово комітету, в мене п'ятеро дітей, і сьогодні цей закон, який був прийнятий і вже доопрацьований, якщо ви хочете його скасувати, то спочатку доопрацюйте ті закони. Ви є монобільшість. При скасуванні і при посиленні жорстокішого покарання негідникам, істотам, які можуть ґвалтувати дітей, додати пожиттєве, пожиттєве сидіння в тюрмі! І сьогодні… ну, за кастрацію, те, що ви говорите там, Європа, не Європа – взагалі такі люди не повинні бути, знаходитися в суспільстві. Шановні колеги, доопрацюйте спочатку той… спочатку чим цей скасовувати, доопрацюйте той законопроект, добре? Дякую. Ставлю на голосування пропозицію Президента України відхилити вищезазначений законопроект (реєстраційний номер 0977). Прошу підготуватися до голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-238 Проти – 11, утрималися – 19. Рішення прийнято. Шановні колеги, надійшла заява від двох фракцій з проханням замінити перерву на виступ. По фракціям покажіть, будь ласка. Бондар Михайло Леонтійович. Після виступу закриваємо вечірнє засідання. ви голосували за поправку, ми попереджали, що з цією поправкою буде відкрита можливість імпортувати електроенергію з Російської Федерації – з країни-агресора. Ви запевняли всі, голосуючи, що цього не буде. Першого числа, 1 жовтня United Energy – компанія, близька до Ігоря Коломойського, завела 100 мегават з Російської Федерації. Якраз відбулося те, про що ми попереджали, це руйнація економіки, це руйнація енергетичної системи нашої країни. Тому фракція "Європейської солідарності" буде напрацьовувати і напрацьовує вже закон, щоб виправити цю ганебну помилку, яку допустили 18 вересня. І я все-таки буду просити тоді керівництво парламенту чимшвидше внести його в парламент. І ми тоді побачимо при розгляді цього законопроекту, хто патріот, хто дбає за Україну, і хто як буде голосувати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, ми сьогодні досить непогано попрацювали. Якщо я правильно порахував, ми прийняли: 3 закони в першому читанні, 7 постанов, і в другому читанні ми прийняли 12 законів. Я всім дуже дякую . Гарного вечора! Завтра продовжимо нашу роботу о 10 годині. Оголошую закритим вечірнє засідання Верховної Ради України.